jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 164 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Zahvaljujem odlučivanje.Zahvaljujem ministru Udovičiću i saradnicima na prisustvu i predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturiPodsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima,

ukupno – 170, za – 165, uzdržano – dvoje, nije glasalo troje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Podsećam

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem glasanje ukupno – 175, za – 173, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji.Stavljam akreditaciji.Stavljam na glasanje Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući saopštavam: ukupno – 176, za – 174, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala.Četvrta metala.Četvrta tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu,

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno -177, za – 177.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, tačke od 5. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Tačka 5. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, u celini.Molim

ukupno - 177, za – 175, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Tačka 6. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučnoj i tehnološkoj saradnji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 177, za – 176, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Tačka zakona.Tačka 7. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljno karantina i zaštite bilja, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, za – 176, nije glasalo troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Tačka 8. dnevnog reda – Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Podsećam vas na odredbe člana 201. stav 3. i stav 4. Poslovnika koje glase:

predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini, javnim glasanjem.“1. U skladu sa tim odredbama stavljam na glasanje predlog za da se sudiju Prekršajnog suda u Vranju izabere Nataša Jovanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Surdulici, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno - 179, uzdržan jedan, nije glasalo 178.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije izabrala Natašu Jovanović za sudiju Prekršajnog suda u Vranju.2. Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, bez osporenog kandidata u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Tačka 9. dnevnog reda.Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Podsećam

pojedinih kandidata, gde se za izbor svakog od osporenih kandidata odlučuje pojedinačno.U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje da se za predlog sudije Osnovnog suda u Velikom Gradištu izabere Srđan Perić, tržišni inspektor Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Srđana Perića za sudiju Osnovnog suda u Velikom Gradištu.2. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Brankica Mladenović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala sudiju Brankicu Mladenović za sudiju Osnovnog suda u Vranju.3. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Miljana Stošić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala sudiju Miljana Stošić za sudiju Osnovnog suda u Vranju.4. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Vranju izabere Ivan Spasić, advokat, Advokatska komora Niš, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Ivana Spasića za sudiju Osnovnog suda u Vranju.5. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu izabere Tatjana Petrov, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Tatjanu Petrov za sudiju Osnovnog suda u Zrenjaninu.6. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Nišu izabere Marko Đurić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Marka Đurića za sudiju Osnovnog suda u Nišu.7. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Nišu izabere Milica Pešić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Nišu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Milicu Pešić za sudiju Osnovnog suda u Nišu.8. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Požegi izabere Stefan Žunić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Stefana Žunića za sudiju Osnovnog suda u Požegi.9. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju izabere Milica Stanić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Priboju, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Milicu Stanić za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju.10. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju izabere Ana Pejović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Prijepolje, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, protiv – jedan, nije glasalo – 178.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Anu Pejović za sudiju Osnovnog suda u Prijepolju.11. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Raški izabere Olivera Babić, advokat, Advokatska komora Čačak, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, nije glasalo – 179.Konstatujem da Narodna skupština jednoglasno nije izabrala Oliveru Babić za sudiju Osnovnog suda u Raški.12. Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Šapcu izabere Jelena Mirković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez osporenih kandidata, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke, u celini.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Dame i gospodo, pošto smo završili glasanje, želim samo da vas podsetim da sam zakazao za sledeću nedelju 11. sednicu Prvog redovnog zasedanja, za utorak, 11. maj i da ćemo prvog dana, u utorak, raspravljati u zajedničkom načelnom pretresu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlogu zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanjuusaglašenosti,

Sednica nije završena dok je ne zaključim.Pošto je danas bila sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želim da vas obavestim da nakon dogovora sa predstavnicima izvršne vlasti, odnosno premijerkom Anom Brnabić i ministarkom pravde Majom Popović, Odbor za ustavna pitanja je utvrdio da je podneti predlog za promenu Ustava u skladu sa Ustavom i zakonom,

i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Desetu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini. Zahvaljujem.